да гласуваме като точка Проект на мораториум за непредприемане на действия във връзка с констатирана опасност от настъпване на възможност на Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Точката е гласувана в дневния ред с гласовете на народните представители и според чл. 49, ал. 1, предложение

е гледала точката, има доклад и Решението е прието. Председателят на Комисията не е подписал вчера доклада с всякакви извинения, така че, много Ви моля, влезте си в ролята и започнете да прилагате този Правилник.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Аз не разбрах дали точката отпада, или не отпада, но съм тук пред Вас, за да Ви информирам за проблемите, които единствено и само с Ваша помощ заедно можем да намерим решение. Те не са нито нови, нито прости, но последиците от тях ще бъдат катастрофални. Пътищата в България, които и без това са в трагично състояние, вече не могат да бъдат поддържани и ремонтирани. Агенция „Пътна инфраструктура“ не може повече да възлага каквито и да е дейности по поддръжката на републиканската пътна мрежа. Ние не можем да възлагаме каквито и да е дейности по подмяна на мантинели, пътни знаци, нито да поставяме предпазни и ограничаващи мрежи, защото, ако нейните ръководители направят каквито и да е нови възлагания, те ще са изправени пред следната дилема дали да спазят стриктно закона, или умишлено да го нарушат с всички произтичащи от това последици. Как се стигна до тази ситуация?

са общо 52 обособени позиции за: първо, текуща поддръжка и ремонт на пътища в 27 области и 4 магистрали; доставка и монтаж на осигурителни системи във всяка една от областите, доставка и монтаж на пътни знаци във всяка една от областите, полагането на маркировка във всяка от областите. В резултат на това в периода 2018 – 2020 г. последователно са сключени 34 броя договори, всеки за срок от пет години, действащи до 2023 г. и съответно до 2024 г. Общата прогнозна стойност на тези договори е 711 млн. 720 хил. лв., но реално за периода от сключването им до края на 2021 г. по тях са възложени дейности за над 3,3 млрд. лв. Изводът е, че тези договори за текущ ремонт и поддръжка са с надхвърлен обем. Заедно с предположението за недействителност на възлаганията, извършени над прогнозната им стойност, са изразени в Доклад с вх. № 04-0476 от 1 октомври 2021 г. по описа на Министерския съвет

Предложението на работната група е действащите договори за текущ ремонт и поддръжка да бъдат прекратени предсрочно и паралелно да се проведат нови процедури по Закона за обществените поръчки за текущ ремонт и поддръжка. През октомври 2021 г. АПИ обявява новите процедури, които обаче са обжалвани и съответно са били прекратени от Агенцията. В периода от средата на октомври до началото на декември 2021 г. в изпълнение на предложенията на горната работна група са подписани 39 споразумения за частично прекратяване на действащите договори, като се запазват само два елемента – зимното поддържане и ремонтно-възстановителните работи при аварийни ситуации. Тридесет и три са договорите за текущ ремонт и поддръжка и шест са за доставка на ограничителни системи по пътищата, които са частично частично прекратени, а крайният срок за четири от тях е 29 април тази година, а за останалите е 30 юни тази година. Съгласно горните споразумения за периода след 13 декември 2021 г. – датата, на която встъпих в длъжност, до днес са възлагани, внимание, единствено и само дейности по зимно поддържане на републиканската мрежа и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации, така както е предписано в прекратителните споразумения. Но зимната поддръжка, както знаете, тази година приключи на 1 април и вече почти нищо извън аварийно-възстановителни дейности не може да се възлага. В изпълнение на предложеното в горепосочения доклад със споразуменията са уредени редът и начинът на заплащане на изплатените суми за извършени дейности до 1 октомври В тях са одобрени сертификати и са признати за изпълнени дейности, подробно описани в Приложение № 3 на споразуменията в размер на 1 млрд. 16 млн. 798 хил. 507,81 лв.

са недовършени, като за последните е предвиден срок за довършване до 30 юни 2022 г. Уважаеми госпожи и господа народни представители, в резултат на всичко това, което Ви представих дотук, се оформят три сериозни проблема, за които мога да Ви предложа три решения. Две седмици след приемането на държавния бюджет за тази година и обнародването на ПМС за изпълнението му на 17 март тази година АПИ обяви нови седем процедури за избор на изпълнители за текущ ремонт и поддръжка и за ограничителни системи, а най-ранната възможна дата за обявяване на изпълнител по тях е през месец юли, и то само ако няма обжалване от КЗК и ВАС. Обективно и в двата случая ще се стигне до прекратяване на поддържката на републиканската пътна мрежа, преди да са избрани новите изпълнители и да са сключени договори с тях. Това е риск, който може да бъде преодолян единствено с решение на Народното събрание, което има нормативна сила с което да се даде възможност на Агенция „Пътна инфраструктура“ да продължи да възлага дейности по ТРП по действащите договори до избора на нов изпълнител, като заплаща възникналите задължения от бюджета си за тази година. Вторият проблем – описаните в Приложение № 4 на горните споразумения недовършени дейности засягат 278 недовършени обекта – магистрали, пътища, тунели, мостове и други. Те се намират в юридическа несигурност поради изразените предположения за недействителност на възлагания за тях. Възобновяването на ремонтните работи по тези обекти може да стане единствено след решение на Народното събрание, с което да се даде възможност на АПИ да довърши започнатите обекти. Третият проблем – през 2021 г. и началото на 2022 г. са изпълнени дейности, възлагани по договорите за текущо поддържане на републиканските пътища, като общо претендираната сума от дружествата за пътно поддържане и ремонт е достигнала 1 млрд. 176 млн. 646 хил. Големият размер на сумите по признатите в споразуменията за извършени и сертифицирани дейности поражда един сериозен юридически проблем – прекомерност на задържаната от държавата сума, което доведе до социално напрежение. Заради неизплатените суми пътностроителните фирми започнаха да освобождават персонал, зачестиха и протестите с блокиране на пътища и проходи. се нуждае от подкрепата на Народното събрание, което със свое решение да даде възможност да разплати сумите за доставка и монтаж на ограничителни системи на пътни знаци и полагане на хоризонтална маркировка, както и половината от претендираните от изпълнителите суми за ремонт по договорите за ТРП. Уважаеми госпожи и господа народни представители, аз се обръщам към Народното събрание на „Пътна инфраструктура“ да продължи да поддържа и да ремонтира републиканската пътна мрежа по действащите договори до избора на новите изпълнители по новите открити конкурсни процедури, както и да дадете възможност да се довършат 278-те обекта, магистрални пътни участъци, мостове, тунели и други,

пределно ясен и категоричен. Уверявам Ви, че с това предложение не се узаконяват незаконни договори. Договорите са действащи и в момента, те са резултат на открита, състезателна процедура по Закона за обществените поръчки, но те са с ограничен предмет и надвишени възлагания, тоест нови не могат да се правят. Това не е индулгенция за извършваните основни ремонти под формата на текущи, а всичките договори – и основните, и текущите, заедно със съответните им сертификати ред по ред обект на щателна ревизия, чиито резултати ще установят точно какво е извършено, при какви цени и в условията на гестия – водене на чужда работа без възлагане, съответно и какво ще бъде окончателното задължение към всеки един от изпълнителите. Това не е и признаване на претендираните от изпълнителите суми. Ние не признаваме техния размер, въпреки че задълженията към всеки един от изпълнителите са признати за дължими в прекратителните споразумения нещо повече, едва след приключване на ревизията ще определим размера на дължимите суми. Това не е и предпочитане на един изпълнител пред друг. Заплащането ще е пропорционално на претендираните суми, и то след изричен акт на Министерския съвет, без възможност да се прилага предпочитание. Уважаеми госпожи и господа народни представители, накрая искам да кажа следното – всичко, което описах дотук, се е случило, преди Вие да ме изберете за министър на регионалното развитие и благоустройството. Нито аз, нито който и да е член на моя екип сме поставяли нито един подпис под който и да е от гореописаните документи – договори, споразумения, възлагания, сертификати и така нататък. Но също така е вярно, че очакванията на хората техните пътища да се подобрят видимо още тази година са поставени на карта. Помислете и за ежедневното разочарование, което ще изпитва всеки българин към настоящото управление, когато пътува с автомобила си по пътищата на България, защото е трудно да обясниш на обикновения човек защо заради действията на други ти не си в състояние да запълниш огромните дупки на пътя му, да го ремонтираш или дори да си довършиш започнатия миналата година ремонт. Уважаеми народни представители, дори и в този момент, когато си говорим, пътят на прохода Витиня е блокиран от над шест-километрова опашка от тирове. Защо? Защото този път не се ремонтира. А защо този път не се ремонтира? Заради всичко това, което се опитах да Ви разкажа, и се надявам, че една част от Вас внимателно изслушаха и разбраха, защото не можем да възложим нито един ремонт, нито една мантинела, нито една мрежа. И с настоящото изявление аз не търся от Вас да свалите отговорността от мен. Напротив, аз очаквам Народното събрание като върховен орган на властта, дадена от народа, да поеме своя дял от отговорността, за да ми даде възможност след това и аз да понеса свята отговорност и да отговоря на обществените очаквания за качествено поддържане на републиканската пътна мрежа и за завършване в срок на започнатите през миналата година ремонти. Готов съм и да отговоря на Ваши въпроси, ако има такива. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Вицепремиер. За процедури има доста хора в следната поредност – доктор Симидчиев, Костадин Костадинов, Христо Гаджев, Тошко Йорданов, Милен Матеев и Петър Куленски. Заповядайте, Докторе. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Вицепремиер! Процедурата ми е по начина на водене. Чрез Вас, господин Председател, искам да споделя, че днес е 7 април – Световният ден на здравето, и по начина, по който стартирахме, ще има високо кръвно, ще има много разбутвания.

за декларация от името на група – заповядайте. се чуха доста клетви във вярност към евро-атлантическата идея, евро-атлантическата общност и се говореше много надълго и нашироко за евро-атлантически консенсус. Само че днешната декларация на ВЪЗРАЖДАНЕ не е насочена към това. Че такъв консенсус в нашето общество няма, е видно дори и само ако някой реши да се разходи по улиците на който и да било български град и да пита българите дали действително мислят, както мислят една част от народните представители или не. Има обаче една друга тема, по която има стопроцентов консенсус в нашето общество, и това е темата „Македония“. Има стопроцентов консенсус за това, че България не бива да прави отстъпки по една тема, за която всъщност то не е тема, това е въпрос, това е кървав македонски въпрос, за който са дали живота си стотици хиляди български войници и са се водили пет войни през последните 145 години от съществуването на Третата българска държава. Консенсусът е ясен, гласен, формален и неформален. Формален толкова, доколкото е закрепен с позиции както на предишни български правителства, така и на предишни български Народни събрания, и неформален толкова, доколкото огромната част от българското общество е категорично, че отстъпки по този въпрос не бива да се правят. Не бива да се правят компромиси и отстъпки нито с българската история, нито с българската култура, нито с българския език, нито с българските чест и достойнство. Те не са за продан. Само че вчера стана ясно, че има разлом в този консенсус, който не е в обществото, за пореден път подчертавам, а е в управляващата коалиция и в правителството като цяло. Очевидно е и стана ясно от изявленията на един от партньорите в управлението, че има разминавания във вижданията между партньорите в управлението по отношение на това трябва ли да се вдигне ветото, което България наложи за началото на преговорите на Македония с Европейския съюз за членство. Тъй като това е изключително тревожно и тъй като по тази тема наистина има консенсус, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ искаме ясно да заявим и категорично да го обявим: в тази ситуация, когато има неразбиране вътре в средите на самата управляваща коалиция, при условие че има безспорен консенсус вътре в българското общество, единственият начин този консенсус да бъде закрепен и институционално, и да не се позволи на правителството да заобиколи мнението както на Народното събрание, така и на 100% от българското общество, е по темата да се проведе референдум. Референдум, какъвто не беше проведен за членство на България в Европейския съюз, референдум, какъвто не беше проведен за членство на България в НАТО, референдум, който ясно и категорично трябва да каже дали българите одобряват намеренията на българския министър-председател, заявявани вече доста, доста официално, затова че България трябва да вдигне ветото, или не го одобрява. Глас народен, глас Божи! Ние ще настояваме за това всяко едно решение – и винаги сме го настоявали, всяко едно решение, което има ефект на действие, надхвърлящо мандата както на Народното събрание, така и на правителството, да се подлага на референдум. Това важи и за други теми, като свързаните примерно, да кажем, с членството на България в Еврозоната, продължаващото членство на България в Европейския съюз и НАТО и всички други важни въпроси, които са от поколенчески, а не от мандатен характер. Считаме, че допитването до българските граждани ще даде максимално голяма представителност на мнението, което се изразява от огромната част, болшинството, мнозинството, да не кажа всички български граждани. Не бива никой да си позволява да говори от името на българския народ, ако няма мандат за това, дори и той да бъде българският министър-председател. Единственият начин да се даде ясно и категорично мнение от името на България по този въпрос дали трябва да се вдига ветото, или да не се вдига, е да се проведе референдум. Това няма да струва скъпо. Много по-скъпо ще струва продажбата на българските национална чест и достойнство и поредният компромис, който всъщност няма да е компромис, а класическо национално предателство, каквито в нашата история, за съжаление, сме имали много. Това не бива да се допуска. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ няма да го допуснем и ако няма нагласа в тази посока, сме готови да започнем и подписка за провеждането на такъв национален референдум съгласно Закона за допитване до гражданите. Благодаря. Благодаря, господин Костадинов. Следващият, който има думата, е Христо Гаджев. Уважаеми господин Председател, взимам процедура по начина на водене и този път в случая да Ви защитя, че взехте правилно решение. Член 47 на Правилника ни казва ясно какви документи могат да влязат в Програмата на Народното събрание. Ако има проекти на решения или законопроекти, по които няма постъпили доклади, те могат да бъдат гледани в залата, но само ако са изтекли сроковете по чл. 72, ал. 3 и чл. 84, ал. 4 от Правилника. Тези срокове за въпросния Проект на решение не са изтекли. Грешка Ваша е, че е включена в Програмата точката, по която няма постъпил доклад. Явно сте имали надеждата, че от вторник до четвъртък председателят на Комисията по регионално развитие ще вземе да довърши доклада, вторник беше гледано на Комисия и явно два дни – 48 часа, са били много кратък срок да свърши тази работа. В такъв случай Ви призовавам да строите малко председателите на комисии да си свършат работата навреме, за да има постъпили доклади и да не се стига до подобно, по-кротко, бойкотиране на залата от страна на председателите на комисии и бойкотиране на Министерския съвет, и някакъв вид бойкотиране между различните парламентарни групи от управляващите. Излиза сякаш „Продължаваме Промяната“ блокира „Има такъв народ“, „Има такъв народ“ ще блокира „Продължаваме Промяната“, БСП и „Демократична България“ също обичат да се блокират взаимно. Така че за да не се стига до такива неловки моменти, моля Ви, поне съберете председателите на комисии да си внасят докладите навреме, да има все пак някаква организация на дейност на комисиите. И понеже нямаше такава точка и няма как да има такава точка в дневния ред, тогава изказването на министъра би следвало да бъде

Не, относно сроковете за доклада, така е. Именно заради това, господин Ченчев, моля. Именно затова и тази практика да се включват предварително с надеждата, че ще има доклади, е рискована. И тук рискът се реализира в пълна степен.

така че… За изразяване на отношение след изказването на вицепремиера сте абсолютно прав също. Ще дам тази възможност, само тук да чуем още две-три процедури. Господин Йорданов – за процедура. Вие щяхте да сте прав, ако тази точка не беше включена в дневния ред и дневният ред не беше гласуван от този парламент. Изпадаме в тази ситуация, защото това, което е първа точка в дневния ред, е внесено от Настимир Ананиев, който е от Вашата парламентарна група. Под това решение са се подписали „Продължаваме Промяната“, БСП и ние. В момента изпадате в тежката шизофрения да сте предложили нещо и да отказвате да го гласувате. Настимир Ананиев не е внесъл доклада, по мои съмнения, съзнателно, защото нормален човек… Тъй като и аз съм председател на една комисия и вчера имахме извънредно заседание, и докладът го внесохме още вчера. Що се отнася до Бюджетната комисия. Откога Вашите депутати отказват да ходят на Комисия с есемес? Къде отидоха БСП вчера? Къде отидоха ПП вчера? Стояха в парламента от страх да не ги бият на протеста на ВЪЗРАЖДАНЕ, или какво?! В момента вървим към ситуация, в която ние трябва да гласуваме тази точка и ако тя мине с гласовете на „Има такъв народ“ и опозицията, Вие, предполагам, че за пореден път ще почнете да разправяте мантрата за някакво друго мнозинство, при положение че Вие самите, които предлагате това нещо, гледате да не го гласувате. Има тежко ментално раздвояване в момента в тази ситуация. Не е хубаво да се излагаме по този глупав начин.

Това нещо го има в дневния ред, гласували сме го. Тъй като всички го подкрепяме, тъй като и Вие сте го подкрепили с подписите си, дайте да го гласуваме, за да развържем ръцете на Министерството на регионалното развитие, защото оттук нататък, ако не го направим, ли една катастрофа, или падне някой мост и има загинали хора, те ще бъдат на Вашата съвест. И за финал, ако обичате, и Вие, и някои Ваши представители, вземете прочетете Конституцията и Правилника. Не са дебели като съдържание, не е „Война и мир“. Написано е на нормален език, всеки да може да го разчете.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Аз напълно разбирам извънредната и сложна ситуация, в която е изпаднала АПИ, и нуждата от вземане на решение, но това решение поражда множество юридически въпроси. На първо място, поражда въпроса дали трябва с решение на Народното събрание да се отпуснат отпуснат тези средства, или това е изцяло в прерогативите на Министерския съвет и съответното министерство. На второ място, поражда въпроси относно сключените договори. Защото ние си спомняме, че на едно предишно Ваше идване, господин Министър, Вие говорихте, че тези договори са нищожни, после се оказа, че те са унищожаеми, после се оказа, че са прекратени, удължени са с анекс – ние това нещо не сме си го изяснили какво е… Възможно е да бъркам, да. Въпросът е, че наистина когато се касае за плащания по договори, по които не е изяснен юридическият им статут към момента по този въпрос, и особено когато се взема решение за такъв голям финансов ресурс, би трябвало да бъде огледано отвсякъде от юридическа гледна точка. Господин Председател, процедурата ми е към Вас: моля Ви, преди да мине в Правната комисия и да се разгледа този въпрос, да не бъде допускано това решение в пленарната зала. Благодаря.

но те биха били работили в случай, когато Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание се спазва – всяка негова буква, от съставянето на сегашното Народно събрание досега. За съжаление, моето лично впечатление е, че ние видяхме и три гласувания, видяхме миналата седмица и прието гласуване със 117 гласа, а вчера ни бе съобщено – първо на Председателски съвет, а след това и в пленарната зала, че кворумът вече ще бъде по-друг, а именно по-нисък, което касае специално избора на гуверньор на БНБ, колега Гюров. Така че, уважаеми колега Гаджев, считам, че не би било редно тази точка да отпадне от дневния ред,

но ако все пак трябва да бъдем пунктуални, аз, господин Председател, правя надлежно процедурно предложение, тъй като се консолидирам с колегата Матеев, че наистина е налице извънредност в ситуацията касателно Агенция „Пътна инфраструктура“. Затова, уважаеми колеги, Ви предлагам и правя нарочно предложение: днес да гласуваме като точка Проект на мораториум за непредприемане на действия във връзка с констатирана опасност от настъпване на възможност на Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа. и за това имаме пример – може извънредно такъв мораториум да бъде гласуван в същия ден, може да бъде прегласуван на другия ден, и ако коалицията се разбере Промяната“ и „Има такъв народ“ стигнат до някакво друго решение. Считам, че по това мое предложение вече има създадена практика заради извънредността, която бе посочена преди малко, така че Ви предлагам да го гласуваме. Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря. Георги Свиленски иска процедура. (Реплики.) Извинявам се, първо, господин Каримански, а след това господин Свиленски.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 във връзка с актуализацията на държавния бюджет. В Четиридесет и шестото народно събрание, искам да припомня на всички, които имат малко по-къса памет, ние в актуализацията на държавния бюджет – тук в тази зала преди 12,00 ч. през нощта, обсъдихме предложения – тогава на министъра на финансите Асен Василев, за едни милиони, които трябваше да покрият точно това, което в момента предлага и министър Гроздан Караджов. Ако господин Матеев не е запознат с това, значи вътре в „Продължаваме Промяната“ трябва да прочетете всичките документи по актуализацията на бюджета за миналата година – за 2021 г. Там ясно има, ако искате и стенографските протоколи вземете, разписано кой какво е предложил и как го е предложил. За всички тези договори тогава министър Василев ни убеждаваше, че са надлежно подписани. Трябва да се информирате за тази надлежност. След това и министър Гроздан Караджов каза същото нещо. Надявам се, че и двамата министри говорят в една посока. Само едно-единствено нещо мога да кажа в допълнение и това е, че вчера, господин Председателю, Комисията по бюджет и финанси беше бламирана. Много моля Председателя на Народното събрание – така, както и другите народни представители се изказаха преди мен,

Предлагам да свикате и Председателски съвет, на който да уточним какво правим. Няма смисъл тук с множество процедури по начина на водене да губим време. Разбира се, ако прецените, господин Председател, каня и